представям Ви Програмата за работата на Народното събрание за 22 – 23 декември 2021 г. След консултации на Председателския съвет беше уточнен следният Проект за програма: „1. Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно машинното гласуване в изборите на 14 ноември 2021 г. Вносители – Елена Гунчева и група народни представители. 2. Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно въведените на територията на Република България противоепидемични мерки срещу COVID-19. Вносители – Костадин Костадинов и група народни представители. 3. Избор на постоянни комисии на Народното събрание. Проекти на решения с вносители Георги Свиленски, Андрей Гюров, Мирослав Иванов, Васил Стефанов, Рена Стефанова, Виктория Василева, Любомир Каримански, Николай Радулов.

относно постъпилите сигнали в МВР, предприетите действия и резултатите от тях, свързани с установяване на нарушения при разкриването на подвижни избирателни секции за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Вносител – Антоанета Цонева, точка първа за четвъртък. 5. Изслушване на заместник-министър председателя по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев на основание чл. 110 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно връщането от Европейската комисия на представения от България Национален план за възстановяване и устойчивост, както и етапа на подготовка на Споразумението за партньорство за програмния период 2021 – 2027 г. и на оперативните програми, които ще бъдат финансирани от Кохезионния и Структурните фондове на Европейския съюз през програмния период 2021 – – 2027 г. Вносители – Мустафа Карадайъ и група народни представители.“ Уважаеми колеги, моля, гласувайте предложения Проект на програма.

уважаеми колеги! Вчера с мои колеги народни представители внесохме Проект на решение за въвеждане на компенсаторен механизъм за небитовите крайни клиенти на електроенергия. В днешния ден в 17,00 ч. токът ще струва 1064 лв. и стотинки. Това е рекорд за всички времена! Не само че е рекорд за всички времена, а той е 10 пъти повече – 1000% повече, отколкото очакваната от бизнеса цена за този период на годината. В тази връзка, господин Председател, предлагам да включите в дневния ред Проекта на решение, който внесохме, защото считам, че това е най-важната тема, която трябва да разгледа Народното събрание през тази седмица. Бизнесът и хората не се интересуват нито от персоналния състав на комисиите и дали ще дадете на ГЕРБ вероизповеданията или нещо друго, а ги интересува каква ще е цената на тока и ще има ли компенсаторен механизъм. Има съществена разлика между това, което предлага Министерският съвет, и Проекта на решение – всъщност компенсаторния механизъм, който бизнесът очаква и който трябва да бъде приет от тази зала. Благодаря. Благодаря Ви, господин Добрев. По реда на чл. 47, ал. 3 от ПОДНС са постъпили две предложения за включване в дневния ред. е постъпило от народния представител Десислава Атанасова, с което предлага да се включи нова точка в предстоящата седмична програма Проект на решение за задължаване на министъра на здравеопразването да отмени изискването за предоставяне на валиден документ за ваксинация – зелен сертификат, при условията, описани в Заповед № РД 01-973 от 26 ноември 2021 г. и № 47-154-028 от 10 декември 2021 г. Проектът е внесен от Десислава Атанасова и група народни представители. Предложението няма да бъде поставено на гласуване, тъй като считам, че не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 3, а именно да считам, че не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 3, а именно да е внесен доклад, но да се изтеглят сроковете за разглеждането му от съоветната постоянна комисия. Считам, че Проектът първо трябва да бъде

Проект на решение за въвеждане на компенсаторен механизъм за небитови крайни клиенти на електроенергийния пазар, № 47 154 023 от 21 декември 2021 г. Проектът е внесен от Делян Добрев и група народни представители. Становището ми е идентично и считам, че предложението за включване в дневния ред не отговаря на чл. 47, ал. 3, тоест не са изтекли сроковете. След като бъдат създадени постоянните комисии, ще бъде разпределен.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Господин Председател, да, това са текстовете на Правилника, който действа не от вчера, е действал винаги. Формално всички проекти за решения или законопроекти, по които не са изтекли предвидените срокове за обсъждане и гласуване, не могат да бъдат обсъждани и гласувани в пленарната зала. Само че двете теми, които се поставят на Народното събрание и в пленарната зала от нашата парламентарна група, не са някакви законодателни инициативи, които могат да търпят отлагане напред във времето, както беше отложено с 40 дни изискването за зелен сертификат в Министерския съвет и на практика става абсолютно безсмислено. Не може да бъде отложен и Проектът на решение за цените на електроенергията за бизнеса. Господин Добрев съвсем коректно и конкретно обясни какво налага вземането на спешно решение от Народното събрание. На всичкото отгоре има Временна комисия, която може да изследва не само Проекта на решение и да взема решения, но

Не знам с какви аргументи – освен тези формалните, макар и със силата на закон по Правилника,

която вече бе създадена през миналата седмица, да направи извънредно заседание и да обсъди този въпрос. Както каза господин Добрев, днес цената на електроенергията за бизнеса ще бъде над 1000 лв. за мегаватчас, а ние се занимаваме с някакви въпроси от не чак толкова голяма важност за българското общество. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря. Господин Добрев, заповядайте.

Уважаеми господин Председател – по начина на водене. Аз знам текста на Правилника за чл. 47, ал. 3. Вие наистина може да се позовете на формални причини и на този текст от Правилника, за да отхвърлите нашите предложения за разглеждане за днес.

Моля Ви още веднъж да прецените дали все пак да не включите тази точка в дневния ред. Докато писахме мотивите към това предложение вчера,

А само до момента, в който Вие преценихте да не включвате тази точка в дневния ред, forward цената нарасна с още 20%! Ако това не са извънредни обстоятелства, не знам кое е. кое е. Ситуацията наистина е извънредна, господин Председател, и по начина на водене Ви призовавам отново да направите преценка на този въпрос, защото в противен случай негативните последствия от Вашата неправилна според мен преценка ще тежат на Вашата съвест. Тази седмица е последната, в която имаме възможност да разгледаме този проект на решение. Доколкото си спомням, при гласуването от миналата седмица гласувахме да се съберем едва на 4 януари следващата година, дотогава в следващите две седмици съм убеден, че ще има немалко предприятия, които ще фалират. Не става въпрос само за предприятия, а тук става въпрос за ВиК дружества, за болници, за детски градини, за общини и така нататък. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Заповядайте, господин Гаджев. малко. За предложенията за включване е ясно как се правят, и така нататък, но изречението всъщност, което е важно, е следното: „Като точки в предстоящата програма могат да бъдат предлагани и законопроекти и проекти за други актове, по които не са постъпили доклади, но сроковете са изтекли.“ Тоест тази думичка „и“ реално бърка Вашето становище, тъй като това дава два различни варианта. Тоест такива, по които не са изтекли сроковете, и такива, по които са изтекли сроковете. Така че становището не е правилно. Ако тази думичка „и“ – тоест то не е дума, ами буква „и“, я нямаше, щяхте да бъдете прави, но реално погледнато Правилникът, който приехме миналата седмица, казва изрично, че може да поставите под гласуване. Поставете го под гласуване. Залата като го отхвърли, пак ще постигнете същия ефект. Не се крийте! Господин Председател, пак правя уговорката, че говоря от свое име, също така ще кажа, че ще говоря за зеления сертификат, и третото, което ще уточня, е, че в коалиционното споразумение нямаме споразумение за зелен сертификат, така че спекулация на тема „взривяване на коалиционно споразумение“ от журналисти и опозиция, ако обичате да си ги спестите. Предложението на ГЕРБ за зеления сертификат има логика да бъде обсъдено, защото в обществото има изключително – как да кажа, чувствителна е тази тема, като оголен нерв е за хората в страната. Искам само да кажа на господин председателя, че в предишните две Народни събрания, когато госпожа Ива Митева беше председател, когато е имало такива предложения, независимо че е имала формални основания да ги спре, тя не го е правила, а е оставяла залата да реши. Защото в крайна сметка залата е тази, която трябва да взема подобни решения, тъй като ние сме Народно събрание и всички членове в него са равнопоставени, а няма по-равни от равните. Благодаря. (Ръкопляскания от

като, надявам се, още днес ще имаме и постоянни комисии, така че в най-спешен порядък могат да обсъдят наистина належащите въпроси и могат да се вкарат именно по реда, посочен от господин Добрев – извънредно в Програмата на Народното събрание за седмицата, стига да има вече разгледан проект на решение. Това е. Продължаваме с полагане на клетва от народни представители.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия РЕШИ: Обявява за народен представител в 47-ото Народно събрание четвърти изборен район – София, Димитър Колев Гочев, ЕГН ..., от листата на Коалиция „Продължаваме Промяната“. Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.“

са прекратени пълномощията на народния представител Христо Йорданов Даскалов от Шестнадесети изборен район – Пловдив, издигнат от Коалиция „Продължаваме Промяната“. С Решение № 1034-НС от 14.12.2021 г. Централната избирателна комисия е обявила следващия в листата

приема, че на овакантения постоянен мандат на Христо Йорданов Даскалов следва да бъде обявена следващата в листата Венцислава Милчова Любенова, а на мястото на избрания за министър-председател Кирил Петков Петков за времето, през което изпълнява функциите на министър-председател, следва да бъде обявен Николай Георгиев Ангов под № 7 в листата на Коалиция „Продължаваме Промяната“ в Шестнадесети изборен район – Пловдив.

са прекратени пълномощията на народния представител Иван Маркос Христанов от Петнадесети изборен район – Плевенски, издигнат от Коалиция „Продължаваме Промяната“. Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия РЕШИ:

от Любомир Йорданов Попйорданов, че не желае да бъде народен представител в 47-ото Народно събрание. С оглед изложеното Централната избирателна комисия приема, че по същество е налице отказ на Любомир Йорданов Попйорданов за встъпване в пълномощия и за полагане на клетва като народен представител съгласно чл. 76, ал. 2 от Конституцията на Република България.

избирателна комисия приема, че е налице отказ на Ивайло Георгиев Стайков за встъпване в пълномощия и за полагане на клетва като народен представител съгласно чл. 76, ал. 2 от Конституцията на Република България.

Атанас Петров Атанасов за времето, през което Асен Васков Василев или Атанас Петров Атанасов изпълняват функциите на министър, ЦИК счита, че поради отказа на Ивайло Георгиев Стайков да встъпи в пълномощията на народен Младен Тодоров Запрянов трябва да бъде обявен за народен представител на мястото на Асен Васков Василев, а Лозко Стефанов Лозев следва да бъде обявен за народен представител на мястото на Атанас Петров Атанасов. Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247,

изборен район – Хасковски, Младен Тодоров Запрянов, ЕГН ..., под № 4 от листата на Коалиция „Продължаваме Промяната“ на мястото на Асен Васков Василев за времето, през което Асен Васков Василев или Атанас Петров Атанасов изпълняват функции на министър. Обявява за народен представител в 47-ото Народно събрание в Двадесет и девети изборен район – Хасковски, Лозко Стефанов Лозев, под № 5 от листата на Коалиция „Продължаваме Промяната“ на мястото на Атанас Петров Атанасов за времето, през което Асен Васков Василев или Атанас Петров Атанасов изпълняват функции на министър. Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.“

да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“

Уважаеми господин Председател, уважаеми сънародници! Вече близо две години нормалността в България е поставена на изпитание. Свидетели сме на атака срещу здравия разум, провеждана с всички възможни средства на съвременната пропаганда. Под предлог, че се грижат за нашето здраве, вече четири правителства на Борисов, двете служебни на Радев и сегашното на Петков явно се стремят само към едно: запълване на квотите, поставени от Европейския съюз, за ваксинирани български граждани. Грижата обаче е всъщност бездушно попълване на екселски таблици, в които цифрите са хора и техните съдби. За управляващите очевидно не съществува демографската катастрофа, летящите цени на тока за индустрията, болничният апокалипсис, образователната катастрофа, важното е само едно – ваксинация на всяка цена, запълване на таблици, безропотно отмятане на поставени от господарите задачи. Заради тази ваксинация бяха затворени отделения, бяха трансформирани в такива като ковидни, спираха и все още спират планови операции, беше спрян достъпът на хиляди българи до елементарни, но и животоспасяващи здравни услуги. Две години не спряха да бъдат броени заболелите и починалите от вируса, без да се каже и досега колко точно са си отишли от този свят заради неуредици в здравната ни система и търговията със здраве.

изнемогват освен от високите цени на тока, но и от непредвидимостта. Ще имат ли шанс да работят нормално днес, утре, след месец – не е ясно. Същевременно стотици хиляди български работници бяха насилени да се ваксинират, за да не загубят работата си в условията на нарастваща безработица. Всички национални медии са заставени ежедневно и многократно да съобщават за заболели и починали от COVID-19. Налице е плашеща приемственост между правителствата на Борисов, Радев и Петков. Докато уж се критикуват едни други, провеждат едни и същи политики. Примерите в това отношение са много. Но има едно нещо, в което Радев и Петков надминаха Борисов – това са дискриминационните мерки, и изглежда, че това изобщо не ги притеснява. Абсурдният и дискриминационен зелен сертификат, който беше въведен само за един ден, за да може президентът Радев при посещението си в Брюксел да каже, че го е въвел, беше последван от масова принудителна ваксинация, която и до ден днешен цинично се представя като доброволна. Бяха показвани и продължават да се показват опашки пред пунктове, пред които ваксинираните граждани казват, че не искат да се ваксинират, но няма как да работят без сертификат. И до днес управляващите, а и не само те, обясняват, че ваксинацията е доброволна, докато тя е чудовищно принудителна. Истината е, че правителството упражни и продължава да упражнява масова репресия над милиони напълно невинни български граждани, принуждавайки ги да вършат неща, противни на тяхната воля. Само че истината никога не може да бъде скрита. Докато при нас така наречената четвърта вълна започва да отшумява, което е нормално за всяка грипна епидемия, виждаме какво се случва в Нидерландия, където при 85% напълно ваксинирано население отново са затворени. Съвсем скоро се очаква това да стане в Дания и във Великобритания, докато Австрия, Германия, а буквално в последните няколко часа и Русия наложиха още по-сериозни ограничителни мерки на своето неваксинирано население, говорят за задължителна ваксинация от следващата година. можем да съпоставим случващото се там със случващото се в България и да потърсим отговор в ниския процент хора, поставили си експерименталната течност тук. Случайно ли е, че ниският процент на ваксинирали се видимо е свързан с ниския процент заболели? За критично мислещите очевидно това не е случайно, а те стават все повече, когато говорим за ваксинация. Тъй като в този разговор ние здравомислещите винаги сме упреквани, че не вярваме в науката, аз питам: защо се пренебрегва науката, която казва, че по време на епидемия не бива да се провежда ваксинация? Пренебрегваме я от грижа за здравето на българите или от грижа за угаждане на брюкселските бюрократи?! Защо със същата тази загриженост не се погрижихте за здравето на онкоболните, за здравето на хората на хемодиализа, за провеждане на информационна кампания за донорството? Малко хора знаят, че в България хората, очакващи трансплантации, умират в списъка за чакащи, защото ние сме държавата в Европейския съюз, която е с най-малък процент на донорски трансплантации. Защо, докато виждаме какво се случва не само по света, но и в България, правителството продължава да провежда информационна кампания, за да повиши интереса към ваксинацията, като се говори вече за трета, за четвърта доза, а от няколко дни и за ваксиниране на деца над пет години? Ето защо ние от ВЪЗРАЖДАНЕ категорично заявяваме, че няма да позволим въвеждането на задължителна ваксинация. Настояваме ваксинацията срещу ковид да бъде само доброволна и от нея да не произтичат нито права и привилегии, нито задължения и ограничения! Категорично заставаме срещу поставянето на експериментални течности на деца, за което от няколко дни правителствената пропаганда усилено и като по даден сигнал започна да говори! Тъй като така нареченият зелен сертификат категорично се провали и доказа своята дискриминационна същност и безполезност, времето да се търпи повече това беззаконие и произвол над нас българите свърши. Търпението ни се изчерпа. Тук, от тази трибуна, искам да заявя следното: даваме възможност на правителството в най-кратък срок да отмени както зеления сертификат, така и всички останали ограничителни мерки. Тъй като сме в навечерието на най хубавите български християнски празници, ние ще проявим разбиране и толерантност, като ще позволим на кабинета да осмисли още по-добре своите действия в дните до първата работна седмица на месец януари. Ако и след това управляващите откажат да се съобразят с желанието на мнозинството да се премахне сертификатът и да не се посяга на децата на България, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ ще призовем българския народ да упражни директно своите правомощия и да превърне демокрацията от представителна в пряка, като през вратата на Народното събрание заедно с народните представители от ВЪЗРАЖДАНЕ ще влязат още и хиляди българи. Щом не искате да подходите с разум, ще получите революция! Благодаря. Уважаеми народни представители, уведомявам Ви за постъпилите законопроекти и проекторешения за периода от 15 до 21 декември включително: включително: Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари – 30 юни 2021 г. Вносител е Надзорният съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол. Законопроект за допълнение на Закона за движението по пътищата. Вносители са народният представител Костадин Костадинов и група народни представители.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 Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2021 г. – 20 декември 2021 г. Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Отчет за дейността на Сметната палата на Република България за 2020 г. Вносител е Сметната палата. Проект на решение за избиране на Комисия по околната среда и водите. Вносител е народният

Проект на решение за въвеждане на компенсаторен механизъм за небитови крайни клиенти на електроенергийния пазар. Вносители са народните представители Делян Добрев, Жечо Станков и Теменужка Петкова. Законопроектите и проектите на решения са публикувани на интернет страницата на Народното събрание, като подлежащите на разпределение ще бъдат разпределени на компетентните постоянни комисии след тяхното създаване.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Позволявам си да се обърна към Вас по начина на водене, за да не мине незабелязано това, което прозвуча в декларацията на ВЪЗРАЖДАНЕ. В края на тази декларация се съдържаше директен призив за насилие, нахлуване в Народното събрание, натиск над народните представители. Смятам, че това е недопустимо и оттук нататък се надявам, първо, народните представители, от която и формация са, да се въздържат от подобен език тук – в Народното събрание, и извън него, защото те са избрани, за да извършват законодателна дейност, да защитават позиции, но не и за да призовават към насилие.

Депозиран е Проект на решение за създаване на Временна комисия. Моля някой от вносителите да представи Проекта. Заповядайте, господин Дренчев.

„Проект! РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно машинното гласуване в изборите на 14 ноември 2021 г. Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и ал. 3 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно проведеното машинно гласуване на парламентарните и президентски избори на 14 ноември 2021 г. относно: 1. Има ли проведена независима оценка от експерти за работата на машините за гласуване относно отразяването на гласуването, издаването на разписки от вота и записването на резултатите. 2. Има ли разминавания в показаните резултати от записа в машините за гласуване и разписките в урните за гласуване, като комисията провери два произволно избрани многомандатни района и протоколите от гласуването там. 3. Да изиска информация от Централната избирателна комисия относно сигналите за нарушения, несъответствия и мнения относно достоверността на резултатите от гласуването, покани при вота, като се направи проверка на секциите, където не съответстват резултатите от машините с разписките от урните за гласуване. 4. Да се установи какви повреди, проблеми и отказали машини за гласуване е имало на вота, имало ли е случаи на избиратели, които са гласували погрешно и са искали да гласуват повторно, а погрешният вот да бъде обявен за недействителен. 5. Да бъде назначена експертиза от вещи лица, които да направят проверка на машините, използвани на изборите, както и на софтуера за гласуване. своята работа Временната комисия може да привлича специалисти, да изисква данни от общини, секционни, районни избирателни комисии, както и от Централната избирателна комисия, да изисква обяснение от членове на изборни комисии и други длъжностни лица. 3. Комисията да завърши своята работа с доклад в срок до три месеца от създаването ѝ. 4. Комисията се състои от по трима представители от всяка парламентарна група и се ръководи от председател и двама заместник-председатели. 5. Избира председател на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно проведеното машинно гласуване на парламентарните и президентски избори на 14 ноември 2021 г. г. 6. Избира заместник-председатели на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно проведеното машинно гласуване на парламентарните и президентски избори на 14 ноември 2021 г. 7. Временната комисия се избира за срок от три месеца.“ Благодаря, господин Дренчев. В Проекта на решение може би липсва точка за избора на членове на Комисията, а има само за председател и заместник председатели. Някой да направи предложение в хода на дискусията. Откривам дебатите по Проекта за решение. Заповядайте, госпожо Цонева.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! За да можем да проведем пълноценен дебат по предложения проект за решение, както помолих и председателя, пред нас трябва да имаме действително Проекта за решение, защото, както чухме от изложението на нашия колега, обхватът на тази комисия е твърде голям. Онова, което мога веднага да коментирам, са сериозните проблеми, които могат да възникват с подобен род приложения на такива идеи. Да провериш изборните резултати в два многомандатни избирателни района, както чух във Вашето предложение, е много, много сериозна задача. Това са стотици хиляди секции, които трябва да бъдат едва ли не проверени… Добре, стотици секции, които трябва да бъдат проверени отново. Нужно е да има много прецизна методология, нужно е онова, което комисията установи, действително да бъде по смисъла на добрите изборни практики. Така че много моля да видим цялото предложение, в което се съдържаха и други идеи за проверка на резултати, сверяване на резултати, повторно преброяване. Искам да подчертая, че към момента само българският съд е този, който може да разпореди отваряне на изборни книжа и преброяване отново. Защото, ако бъде извършено по некоректен начин или бъдат отчетени данни, които в крайна сметка могат да доведат до съмнение в изборния резултат, това би подкопало много силно доверието в изборния процес, което и без друго не е високо в българското общество. Така че много моля, преди да минем към същината на дебата, да получим проекта и тогава дебатът да бъде проведен по същество. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Цонева. След проверка беше установено, че Проектът е достъпен на интернет страницата на Народното събрание. Той е депозиран на 14 декември и го има там – наличен. Заповядайте за реплика, Господин Председател, госпожо Цонева! Благодаря, господин Председател, за това, че Вие обяснихте половината от моята реплика, че Проектът е качен навреме и има възможност всеки от народните представители да се запознае. Но по-съществената ми реплика се състои в това, че да, наистина не са стотици хиляди, а са стотици секциите, които бихме могли да проверим. Разбира се, Комисията ще свие обема на данните, които тя трябва да провери, до разумен обем, но това е една изключително важна комисия, защото и властта на Народното събрание, и на Министерския съвет произтичат от изборните резултати. Трябва да няма никакво съмнение в правилното провеждане на изборите и в резултатите, които са отчетени по този екзотичен машинен начин. От тази гледна точка считаме, че Комисията е изключително важна, изключително наложителна и въпрос дори на чест е Народното събрание да приеме и да погледне право в очите всички

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Цонева! Искам да възразя, че Комисията няма за цел да проверява изборните резултати или да ги ревизира, както и да отваря изборни книжа. Тя трябва да направи проверка по това, което вече е известно в обществото – разминавания в протоколите на секционните избирателни комисии. Предполагам, че всеки един от нас е виждал подобни разминавания между резултатите, които са посочени в протоколите, и това, което е било в разписките от машинното гласуване. Точно това създава едно недоверие в българското общество по отношение на гласуването и машинния вот. И точно тези съмнения ние чрез тази комисия трябва да ги разсеем. Комисията трябва да провери начина на гласуване и доколко този вот е достоверен. Това няма да промени изборните резултати, нито ще води до някаква промяна в тях. Така че моля тази комисия да бъде гласувана. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Гунчева. Трета реплика? Заповядайте, господин Попов. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Цонева, може би пропуснахте да кажете на уважаемите колеги от ВЪЗРАЖДАНЕ, които са внесли Проекта за създаване на тази комисия, този въпрос на практика ще бъде разглеждан в Народното събрание, защото след всеки едни избори Централната избирателна комисия излиза с доклад. Той влиза обикновено в Правна комисия, сега Комисия по конституционни и правни въпроси, където ще бъде разгледан този доклад, ще бъдат поставени всички тези въпроси, питания и проблеми, ако е имало някъде в секционните избирателни комисии. Така че този въпрос ще бъде разгледан и не е нужно създаване на нарочна временна такава комисия. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Попов. Дуплика, госпожо Цонева? Няма желание. Други изказвания? Заповядайте, господин Чолаков. Благодаря господин Председател. Уважаеми колеги! На мен ми се струва, че трябва да подкрепим задължително решението, което предлагат колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ, и да създадем Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства около машинното гласуване, защото, колеги, няма нужда да влагаме пак много емоции. Машинното гласуване предизвика сериозен стрес и напрежение в обществото. Изнасяха се факти за несъответствия – да го кажем така любезно, и ми се струва, че Народното събрание като висш орган в тази страна няма как да не вземе отношение. Беше казано общо взето в подтекст: дайте да не ровим, за да не разрушаваме допълнително доверието в избирателната система. На мен ми се струва, че тук трябва да ровим до дупка, защото доверието в избирателната система беше вече нарушено и може би няма по-важна задача за народното представителство от това да възстанови доверието в избирателната система каквото и да се е случвало, то трябва да бъде установено. Ако не се е случвало, също трябва да бъде установено и да бъде казано, и то не от експерти, не от инженери или от IT специалисти, а от народното представителство. Знаете, ние имахме притеснения, че по време на изборите Централната избирателна комисия, която няма необходимия капацитет, беше избрала експерти за сертифициране на машините, за проверка и за не знам какво още, които ние не познавахме или малко по-късно се запознахме с тях. Тогава ние апелирахме експертите – IT специалисти, които ще бъдат ангажирани от Централната избирателна комисия, да бъдат ангажирани на същия квотен принцип, на какъвто се съставя самата избирателна комисия. Тоест всяка политическа сила, представена в парламента, да има възможност да излъчи свои специалисти – това не беше направено. Мисля, че сега по време на Временната комисия може да бъде направено. Вижте, колеги, с две думи: хайде да си имаме доверие. В изборния процес, ако нямаме доверие, няма как да се получат нещата в страната. И ако направим нужното, ако създадем тази временна комисия, ако тя си свърши работата, мисля, че това ще бъде много сериозна стъпка за възстановяване на доверието между политическите сили в парламента и за възстановяване на доверието на самите граждани в изборния процес. Мисля, че ние им го дължим това нещо. И пак казвам: нека да не се притесняваме да ровим. Трябва да ровим, докато изровим цялата истина за машините и какво се случи на изборите на 14 и 21 ноември. Благодаря Ви. Благодаря, господин Чолаков. Реплика от Антоанета Цонева. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Чолаков! Не, никой не иска да замете нищо и не знам как разбирате ровенето, защото знам, че не харесвате изчегъртването. Но онова, което с тази комисия някой смята да направи, е всъщност да пусне димна завеса над онова, което е слонът в стаята. Ако има проблеми с организацията на изборния процес, включително по отношение на машинното гласуване, голяма част от тях са предизвикани от начина, по който е конструирана изборната администрация – на партийно-политически квотен принцип. Централната избирателна комисия е

уважаеми колеги от ВЪЗРАЖДАНЕ, в два избирателни района, което по никакъв начин не може да бъде решение на този проблем, а трябва да започнем сериозен съществен разговор за реформирането на изборната администрация и осигуряването на нейната независимост и освобождаване от 30-годишния партийноквотен принцип,

Сега с удоволствие, госпожо Цонева, ще Ви припомня, че в измененията на Изборния кодекс, които бяха приети от тогавашното мнозинство в Четиридесет и петото народно събрание на Разпети петък, партиите на промяната или партиите на протеста, Вие направихте Кодекса, Вие въведохте силово машинното гласуване. Между другото, колеги, знаете ли, че разликата беше два гласа? Не, не, два гласа. С два гласа беше прието машинното гласуване и няма да го забравя таблото – навръх Разпети петък беше. Вие създадохте Централната избирателна комисия такава, каквато е сега, Вие си назначихте членовете. Изобщо какво искате всъщност? Какво искате от нас? Вие създадохте тези правила, които разрушиха доверието в изборния процес. Имаме под 30% гласували. Извинявайте, това е скандал, това е срам! То не може да остане така, колеги, и няма да се оправи с още от същото. Не мислете, че с още от същото ние ще възстановим доверието в изборния процес. Няма да стане така! Ще се върнем назад, ще разберем какво е станало, ще проверим всичко около машинния вот, защото просто сме длъжни да възстановим доверието в политическата система, разбирате ли? Тук не става дума за някакви машини, тук става дума за това ще има ли парламент и ще има ли парламентаризъм, или вървим към друга форма на държавно управление. И ако си мислите, че говоря ей така, защото да си приказвам, запомнете това, което казвам, и един ден пак ще си говорим.

и реплики.) Господин Ганев, заповядайте за изказване.

ако някой има съмнение по този въпрос, да си вдигне ръката. На тази машина има изписан един текст, който не ни беше даден на хартия. Аз трябва да се доверя на машината, че няма някаква грешка. Доверявам се. Не мисля, че има някаква грешка или че някой се опитва да ме излъже, или да ме заблуди от факта, че чета този текст от машина. Така. Машината казва следното: има ли разминаване – точка 2 от…, всъщност то някак си не е ясно, точка 1 пък вътре в точка 1 има пет други точки – кое е точка, кое е подточка?! Но подточка втора на точка първа от предлаганото решение, което, повтарям, нямаме на хартия, трябва да разчитаме на машината, за да разберем какво се иска от нас. Има ли разминавания в показаните резултати от записа в машините за гласуване и разписките в урните за гласуване, като Комисията провери два произволно избрани многомандатни района и протоколите от гласуването там. Избирателните райони в България са 31, има и в чужбина – 32, но да речем в това решение не се визира чужбина, остават 31 в страната. Откъде знаем, че произволно избиране на два района дори с жребий ни гарантира представителност на тези два района за цялото население от всички секции в България с машинно гласуване? Защото е задължително да е представително, иначе ще има изкривяване в резултатите.

да установим кое съставлява представителна извадка, не се знае колко при 31 района. Може статистиците – това не е математика, това е статистика – друга наука, да ни кажат, че най-малката представителна извадка при 31 района е пет района. Откъде да знаем, че два са достатъчни, за да имаме представителност на извадката, първо? Второ, тогава заглавието на решението трябва да бъде: за проверка на някои факти и обстоятелства, защото явно не става въпрос за проверка на всички факти и обстоятелства, защото всички факти и обстоятелства обхващат всичките 31 района, с всички секции с машинно гласуване в тях. Поради което смятам, че на този етап ние нямаме никаква гаранция, че начинът, по който се предлага да се стигне до извод дали има сериозни проблеми с машинното гласуване, или няма, ще ни даде верен отговор, защото методологията му е неиздържана. Благодаря Ви. Благодаря, господин Ганев. Реплика – Стоил Стоилов. Благодаря Ви, господин Ганев. Съгласен съм с Вас. Освен това искам да привлека вниманието Ви, че на Вашата машина можете още днес да отворите сайта на ЦИК и да проверите всички протоколи от изборите, за да видите всъщност дали има съвпадение, или няма съвпадение. Аз вече го направих за моя изборен район – отворих няколко протокола, погледнах преброяването на контролните разписки, то е част от протоколите, и не видях никакво разминаване. Така че защо имаме нужда от Временна комисия за това? (Ръкопляскания от

Уважаеми господин Ганев, малко трудно разбрах какво точно казвате. Явно не правите разлика между различните видове машини. Според Вас кафе-машина, компютър и машина за гласуване са едно и също нещо и работят на същия принцип. Това, което ще Ви кажа, е, че тази временна комисия трябва да установи тези разминавания, които вече са установени. И за разлика от преждеговорившия, който явно има полза от изборните резултати, ще кажа, че аз лично съм виждала протоколи, в които има разминавания. Цялото българско общество ги е виждало, с изключение явно на управляващите. Видно е, че проблем с машинното гласуване има и Народното събрание като най-висша инстанция трябва да направи проверка доколко са достоверни тези гласувания с машинния вот. Това не означава ревизиране на резултатите, нито нещо друго. Двата многомандатни района, които Комисията ще реши да провери, са достатъчни, за да се направи извод за начина на работа и начина на гласуване с машините.

Моята дуплика ще бъде изцяло към казаното от госпожа Гунчева. Не, госпожо Гунчева, произволно избрани два района измежду 31 не гарантират представителност спрямо всичките 31 района. Изрично трябва да са не произволно избрани, трябва да са избрани, тъй щото да са представителни за всичките 31 района. Така че самата фраза „произволно избрани“ означава, че ние няма да получим точен отговор на въпроса за всичките 31 района: какви са проблемите – дали са големи, дали са сериозни и колко са сериозни, ако са сериозни? Произволното избиране ни гарантира грешен отговор. Трябва да не е произволно, а представително. И там може да се окаже

Господин Председател, искрено вярвам, че всички партии, най-вече тези, които са в парламента, трябва да са последователни и предвидими в своите политики и в своите послания. Защото 32 години наблюдаваме партии, които влизат в парламента и забравят всичко това, което до вчера са обещавали, поемали са ангажименти, разписвали са се, че ще изпълняват, и в името на това да влязат в изпълнителната власт забравят абсолютно всичко. В момента слушаме и наблюдаваме точно това, защото имаме една политическа формация, при която една от основните точки за създаването им е борбата с ГЕРБ и това, което правят ГЕРБ 12 години. Обвиненията, включително в началото на тази година и през изминалите години, за манипулация на изборите под всякаква форма и предизвикване на каквито и да било проверки, в момента се забравя, напротив, обяснява се надълго и нашироко, че контрол не трябва да има. Трябва да приемем, че всички тези машини са работили перфектно. Съгласен съм, че може и да е перфектно, но може и да не е. И ние предлагаме конкретни решения – не да правим ревизия на ЦИК, а да установим, цитирам, това, което е посочено вътре в точка първа: „има ли проведена независима оценка от експерти за работата на машините“? В точка втора: „има ли разминаване в показаните резултати от записа на машините“? Да видим в избирателните райони. Не е проблем дали са два, три или пет, дайте шест да са, но това не отменя факта да създадем въпросната комисия. Това са детайли, които можете в момента да предложите – да не са два. И най-важното в точка пета казваме: „Да бъде назначена експертиза от вещи лица, които да направят проверка на машините, използвани за изборите, както и на софтуера.“ Сега, кога бяхте точни и обективни, обяснявайки на своите избиратели, че искате контрол, че искате проверка, че искате да установите преди

И ще се върна на това, с което започнах – трябва да сме последователни. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ от първия ден сме последователни и предвидими. Това, което сме обещавали, в момента се борим за него. Няма как някой да каже: не са последователни. Може да спорите за всичко това, за което се борим, и да го отричате, но ние сме ясни и последователни. В момента наблюдаваме точно обратното. Един друг колега от левия сектор се произнесе: „ЦИК ще дойде и ще си даде доклада.“ Ама ние нямаме доверие на ЦИК! Ние нямахме доверие на ЦИК и преди това, защото тогава в ЦИК беше мнозинството на ГЕРБ и на ДПС, а сега има друго мнозинство, на което също му нямаме доверие, защото има изнесени стотици факти, че тези данни, които има като разминавания, са факт. И ние точно това искаме – да можем да ги видим, да предизвикаме професионална експертиза на машините и на софтуера. Нищо друго! Тук няма политическа игра, тук няма политически дивиденти. Искаме да докажем, че в момента изборите са по-честни от тогава, когато ги провеждаха ГЕРБ и ДПС. И така наречената десница е против това. Нека да си кажем истините такива, каквито са, а не да се криете зад кухи фрази и показване на машини. Ами изкарайте наистина една кафе-машина да видим дали е достоверна, а не да се оправдавате, че са два района. Нека да са пет, добре, съгласни сме. За три месеца ще установим всичко. Благодаря, господин Ганев. Реплики? Заповядайте, господин Славов. проблеми на тези избори, но това не беше проблемът с машините. По оценка на международни наблюдатели и на различни независими български наблюдатели това бяха едни от най-честните избори в страната, заедно с изборите през месец

Още един проблем обаче видяхме на тези избори и това е не просто масовото гласуване в съседна на нас държава, а участието на правителствени представители на тази държава – разбира се, говоря за Турция, в провеждането на българските избори. Това беше проблем! Видяхме как членове на секционните комисии гласуват вместо гласоподавателите – български граждани. Това беше проблем и това би заслужавало парламентарно проучване и изследване, а не проблемът с машините, защото такъв нямаше. Благодаря Ви.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

в полза на това да има нечестно преброяване на гласовете. Както видяхме онзи ден, те подкрепиха и да няма кворум в залата. Така че виждаме, че сте много последователни в действията си. Благодаря. Благодаря, господин Митев. Трета реплика? Няма. Заповядайте за дуплика, господин Ганев. Много се радвам, че имам възможността да направя дуплика на учен в сферата на правните науки. Само искам да спомена, че ние не само нямаме доверие на това, което се случва в момента... Между другото, уговорката е, че наистина сте прав, че господин Рашков беше причината да удари купения вот и да свали рязко броя на депутатите в момента на ГЕРБ и на ДПС. Това е единственото хубаво на тези избори, които бяха, и е безспорен факт, че това нещо стана благодарение на действията на МВР по отношение на купения вот. Но оттам нататък в момента не коментираме това, ние коментираме целия процес с машините, софтуера, който е вътре, и разминаванията, които има при преброяване на отрязъците, заедно с това, което излиза като резултат от машините. Наистина е потресаващо, че така наречената „десница“ яростно брани да няма такава комисия, за да се направи проверка. Извинявайте много, Вие се борите и за гласуване по пощата – още по-абсурдно нещо, за което в момента просто няма да влизам в детайли, защото там ще има колосални манипулации. Що се отнася до това – внушенията, които се направиха, дали ние имаме нещо и защитаваме, извинявайте много! Срам и позор е да излезете и от тази трибуна да говорите някакви неща, които са, меко казано, неистини, а са откровен цинизъм, при положение че не си позволявате да кажете нищо спрямо ГЕРБ или ДПС и ги пазите с абсолютно всичко, а да обвинявате за това мен или в частност ВЪЗРАЖДАНЕ. Хубаво е, преди да се изкаже човек, да помисли дали има някакво основание. призовавам – без посочване на конкретни партии, Ви моля всички. Може да се аргументира Временната комисия и без да посочваме една или друга парламентарна група. Заповядайте по процедура. Благодаря, господин Председател. Пак ще Ви призова най-джентълменски да не допускате от трибуната да се правят внушения. Има две авторитетни организации, които се занимават с наблюдение на изборите – господин Славов трябва да ги знае като вещ юрист. Аз не съм юрист, господин Славов, но ОССЕ още няма доклад. Ако Вие имате по някакъв друг начин, моля, споделете го със залата, защото ще излезе, че ни подвеждате, да не използвам по силни думи, които са факт. А ПАСЕ в краткото си изявление споменава, че има проблеми с машините. Моля да се запознаете! Това е ПАСЕ – Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество, в частност Бюрото за демократични институции и човешки права. Всичко друго са свободни интерпретации с цел да оправдаем едно или друго поведение. Благодаря.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

Има ли необходимост Народното събрание да се занимава с факти и обстоятелства относно машинното гласуване на последните избори? Да, има такава необходимост, както има необходимост Народното събрание да се запознае с всеки избор – затова има и практика. Има ли необходимост обаче от Временна комисия, която да го върши? Не, напротив, това само ще забави процеса. Защо? Защото не само че ЦИК трябва да предостави съответния доклад, който да бъде разпределен на Правната комисия, и колкото по-бързо я създадем, толкова по-бързо тя ще заработи и ще се заеме с този въпрос, но и самата ЦИК трябва да отговаря на въпроси, които ние имаме право да зададем. Вносителите на това решение без съмнение ще бъдат активни в Правната комисия, където могат да поставят всички въпроси, които ги интересуват. Взех думата също и за да добавя, че машинното гласуване беше въведено, за да реши два огромни проблема на българския изборен процес – два. Единият е броят на действителните бюлетини – рекорден, който никога не е постиган в друга държава, както в нашата, и където цели партии са били лишавани най-вероятно от присъствие тук от гледна точка на този въпрос. Другият е сбърканите, задрасканите протоколи, които непрекъснато се публикуваха след изборния процес на сайта и които създаваха впечатление, че нещо се наглася в секционните изборни комисии. Тези две причини направиха така, че машинното гласуване беше въведено в нашето законодателство през далечната 2014 г. г. Всеки път беше отменяно с подобни аргументи като тези, които чуваме и днес. Няма партия, с изключение на ВЪЗРАЖДАНЕ, които тогава не бяха тук, която през последните няколко години да не е защитавала машинното гласуване. Няма такава, включително Политическа партия ГЕРБ, които няколко пъти са го въвеждали, гласували, подкрепяли, отменяли с аргумента, че трябва да стане по хубаво, а не че не трябва да го има. През цялото това време знаехме, че има и един проблем с машинното гласуване, както с всяко нововъведение в изборния процес. Може да създаде притеснение у гражданите както всяка новост, както всяка модернизация, както е бил фактът, когато са преместили от цветните бюлетинки в началото на 90-те в интегралната бюлетина. трябваше да се направи съответната кампания. Всяка политическа сила носеше отговорност да се отнесе правилно и да обясни на гражданите, че това не е нещо страшно. Какво видяхме на последните избори обаче? Целенасочена, много мощна кампания срещу машинното гласуване от някои политически сили, които всекидневно, включително в периода на кампанията, говореха често врели-некипели, за да създадат усещане, че нещо не е наред. Една от причините може би не основна, за ниската избирателна активност беше именно това. Внасяше се непрекъснато съмнение в тези машини. Говореше се непрекъснато за какви ли не неща и нека днес да ги обсъдим! Нека Народното събрание сложи точка на този спор в Правната комисия, където му е мястото, където ще видите, че въобще не е имало проблем с машините – несравнимо по-малко проблеми, отколкото с бюлетините! Цялата истерия, която създадохте, беше до голяма степен безсмислена. Но това по същество, господин Председател. Колкото по точката от дневния ред – уверявам Ви, уважаеми колеги вносители, че тази Ви инициатива ще забави процеса, вместо да го ускори. Три месеца за такава комисия не са необходими. Още днес може да се събере Правната комисия, да предупреди ЦИК, че ги чакаме другата седмица и да започнем работа по същество. Уверявам Ви, че аз и моите колеги от БСП няма да се противопоставяме – напротив, ще помагаме по този въпрос, защото сме убедени, че този метод за гласуване реши два големи проблема на българския изборен процес. Много хора, на които иначе гласът им щеше да бъде отчетен като недействителен или записан на друга партия, днес могат да бъдат уверени, че точно копчето, което са натиснали, е изпратило тук народния представител, който са искали. Благодаря Ви. Благодаря, господин Зарков. Реплики? Заповядайте, господин Петров.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Зарков, в изказването чух думата „проблеми“. В едно коалиционно споразумение, подписано между няколко партии, четох думата „прозрачност“. В момента, като слушам дебатите, се чудя как ние като народни представители ще възстановим доверието на гражданите, за което Вие говорихте, че било нарушено и това била една от причините да се постигне най-ниската избирателна активност. Ако ние не направим проверка само на факти и обстоятелства – няколко пъти беше казано, че никой няма да ревизира резултатите от изборите, няма да променя Изборния кодекс, но една проверка на машинното гласуване, по отношение на което се водеше и медийна кампания, и всички много добре го знаем – такава проверка би възстановила доверието на тези, които са ни избрали – българските граждани, че първо, са избрали именно нас. На второ място, моля Ви да не забравяме, че все пак оттук нататък ние ще разчитаме именно на машинното гласуване на всички последващи избори. Именно затова е важно да направим безпристрастна проверка на определените факти и обстоятелства, които будят съмнение не само у нас, но и в останалата част на обществото.

да бъде съставена от 14 народни представители на паритетен принцип, а именно по двама народни представители от парламентарна група. Благодаря Ви. Господин Петров, в т. 4 от основните точки е записано, че Комисията се състои от по трима представители. Тоест сега предлагате „трима“ да се замести с „двама“ от всяка парламентарна група. Уважаеми господин Председател, предложението ми за двама представители от парламентарна група е свързано само и единствено с изказването на господин Зарков, че много време ще отнеме, че тази парламентарна комисия ще действа цели три месеца и така нататък. Не бих искал да губя ценното време на народните представители. С оглед постигането на решение за създаването ѝ сме склонни да се съгласим и на двама представители от парламентарна група, повтарям, на паритетен принцип, за да няма недоволни народни представители. Благодаря Добре. Записваме предложение от народния представител Петър Петров за изменение в т. 4 – Комисията да се състои от по двама представители от всяка парламентарна група.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Почитаеми господин Зарков, позволете като реплика към Вас и форма на несъгласие да изразя още два аргумента, които са в полза на създаване именно на Временна комисия. Първият е, че цялата проблематика около машинното гласуване не е само правна. Тоест тя излиза доста чувствително извън кръга на компетентност на една Правна комисия. Тук има и психологически моменти, и ред други, и технологични, разбира се, които не са маловажни. Много от притесненията, които по време на кампанията бяха изразени – бяха изразени именно свързани с технологията. Заслужаваше да се разгледа и фактът защо толкова малко държави в Европа са минали изцяло на машинно гласуване – нещо, на което не знам дали Правната комисия може да отговори с правни аргументи. Второто ми Второто ми несъгласие, ако разрешите – смятам, че една Временна комисия ще създаде и едно временно облекчение, разбира се – временно, на сложностите, които изпитва сложната управляваща коалиция със задоволяване на всички апетити за председателски места на комисии, заместникпредседателски. Тоест във Ваш интерес би била още една комисия, която да може да подкрепи иначе крехкия Ви баланс. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Зарков, всъщност Вие изпуснахте няколко неща да споменете. Едно от тях е, че всъщност 2017 г., когато трябваше да се проведе първото машинно гласуване – имаше Закон, ГЕРБ през ЦИК успяха да го саботират и не се проведе такова, и спечелиха изборите.

другите колеги оттук. Защото, ако имаше хартиено гласуване, Вие нямаше да сте в парламента сега. Само защото има машинно такова, може да бъдете представени в това Народно събрание. Всъщност машинното гласуване намали драстично резултата на ГЕРБ от април към юли със 195 хиляди гласа, от юли към ноември с още 50 хиляди гласа. Проблемът не е машинното гласуване. Проблемът се казва Бойко Рашков, който ВЪЗРАЖДАНЕ заявява, че подкрепя. Той го намали, като натисна купения, корпоративния, зависимия вот. Със сигурност не се е справил с целия, но тук малко виждам едно двуличие. Господин Зарков, просто изпуснахте да споменете тези неща. Само ще Ви кажа, че недействителните гласове, когато имаше хартиено гласуване, бяха 87 хиляди – и 2017 и април тази година. Сега, когато има машинно гласуване, само 9 хиляди гласа, и то защото позволяваме в по-малките секции да се гласува хартиено. Така че имаме много по-голямо представителство, а не гласовете на много български граждани да бъдат обявявани за недействителни и по този начин да се лишават и цели формации от присъствие в Народното събрание. Благодаря. Господин Зарков, дуплика? Заповядайте.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 и това, което казах аз. Сега въпросът, естествено, не е само технически – за спечелване на време или за двама, или трима народни представители. Практиката показва, че такава една временна комисия, създадена в този момент, няма да допринесе добавена стойност на това, което ще направи Правната комисия, и би трябвало да направи. Надявам се там хората – от 23 членове ще е тази комисия, да държат този въпрос на дневния ред. Искам правилно да ме разберете. Всеки един от въпросите, които поставяте, е легитимен и трябва да получи своя отговор. Въпросът е: как да стане? Като отделите една комисия, която да заседава по същото време със същите хора, това няма да спомогне Това е моето становище. Оттам и към господин Дилов. Този дебат с цялата му сложност, естествено, не е само правен. Той се води тук много дълго време, прекалено дълго време бих казал. Той се водеше под различни ракурси, непрекъснато. Истината е, че много държави в Европа са въвеждали и отменяли тази форма на гласуване. Но нито една държава в Европа не си е позволявала в продължение на толкова много години пред очите на хората да изкривява изборния процес! Нито една държава в Европа не е имала проблема с недействителните бюлетини, който ние сме имали. Нито една държава в Европа не е имала такива репортажи, които ние сме

Той е бил винаги в начина на тяхното въвеждане и сме били съгласни, че всеки метод на гласуване, няма перфектен такъв, има плюсове и минуси, но в момента, в който се намираме, машините предоставят повече гаранция, отколкото хартиеният вот. Голямата грешка, която се направи в един момент, е той да бъде смесен, което създаде допълнителни проблеми, които обсъждахме, колеги, в доклад, какъвто ще имаме възможност скоро да гледаме. Тоест цялата сложност на този процес е позната на залата и истината е, ако трябва да бъдем напълно честни, че в зависимост от това какви резултати очаква дадена партия, подкрепя това нещо да стане, така че повече хора да се възползват от него, или това, което направихте Вие на последните избори, непрекъснато внася съмнение. Ваше право! В крайна сметка това не Ви помогна чак толкова много, струва ми се. И накрая за господин Ананиев. Уважаеми господин Ананиев, истината е, че машинното гласуване отменя някои дефекти на изборния процес, но това, което се случва извън секциите с купения, корпоративния, натиска на определени феодални практически владения, изборджиите, които търгуват списъците си на партията, която дава най-много, този проблем, макар да беше смекчен, не е изчезнал. Ние трябва да работим по него и той не е от компетенцията на ЦИК, а на други органи, така че това също предстои на нашето внимание.

Благодаря Ви, господин Председателю. Уважаеми дами и господа! Не съм учуден от дебата, който се състои в момента, но искам да Ви обърна внимание върху един изключително важен ракурс, който учудвам се обаче, че никой досега не спомена. В България по Конституция има разделение на властите. Народното събрание е висшият орган на държавна власт, който има право на законодателна инициатива, приемане на закони и парламентарен контрол. Да, така е. Но в България има съдилища. Съдебната власт е тази, която има правомощия по отношение на изборния процес. Аз не съм чул някой да е завел дело пред съда, за да оспорва изборни резултати. Има си процедури и нека да ги спазваме. Да, не е лошо да се води дебат за това коя система е по-добра, по-справедлива или ще доведе до по-точно отчитане на резултатите. Но когато някой счита, че има нарушения, които водят до промяна на изборния резултат, нека да бъде така добър и да отиде в съда, ако не е изпуснал срока. Благодаря Ви.

Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ сме спокойни, защото, за разлика от някои партии, нито от някои посолства са ни плащали, нито сме получавали грантове, така че по отношение на това няма проблеми. В съда се оспорват само резултати от избори, не се проверява работата на машините за гласуване – нещо, което би трябвало да знаете. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, госпожо Гунчева. Заповядайте за реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! За да наречем един политически режим демокрация, той трябва да отговаря на някои базови условия. Първото базово условие, най-важното, най-фундаменталното, е да има честни избори. За да бъдат обявени едни избори за честни, има ключово условие и то е загубилите изборите, опозицията на управлението, да ги признава и да ги приема за честни. Това е азбучно правило – когато се оценява, когато се прави рейтинг на нивото на демокрация и така нататък, политологичната наука подхожда по този начин – признават ли се изборните резултати от всички. Ние имаме следната ситуация в момента. Имаме един президент и едно мнозинство в предишните парламенти, което създава свръхспорно изборно законодателство, изборно законодателство, което е безпрецедентно в европейската практика, където няма такъв тип чисто машинно гласуване. Това мнозинство отива на избори. Тези избори приключват при определен резултат и трите опозиционни партии в парламента, които са изключително различни, с тежки противоречия помежду си, не признават този резултат за справедлив и за отговарящ на реалните настроения на гражданите. Това е ситуацията, която в България не се е случвала никога след 1990 г. Вие ни върнахте там. Вие просто ни върнахте там, Вие рушите българската демокрация. Няма стойност Вашето мнение на управляващите, създали тези закони, възползвали се от тях, дали те работят или не.

мнение, че който е недоволен от изборите, иска да ги оспори, да се обърне към съответния съд. Вече Ви беше казано от колегата Гунчева, че тази комисия не цели оспорване на изборите. Знам, Знам, че Вашата партия се обърна към съда, когато РИК – Стара Загора, се опита да Ви извади от изборния процес там. Но тъй като казахте, че не сте чули някой да е оспорил изборите, държа да Ви уведомя и да Ви кажа, че да, партия ВЪЗРАЖДАНЕ е изпълнила съответните конституционни правомощия и е оспорила изборите по съответния законов ред. Благодаря Ви. Благодаря, господин Петров. Господин Атанасов – дуплика. Благодаря Ви, господин Председателю. Уважаеми колеги, имаме новина днес – ГЕРБ обявиха, че не признават изборните резултати. Това е много важно политическо обстоятелство, така че сме в нова ситуация. Само че аз... (Реплики от Досега не бях чувал и Бойко Борисов не е казвал такова нещо, защото за Вас е важно какво казва той. Но нека на важния въпрос. Повтарям, има разделение на властите и в правомощията на съдебната власт е да се произнася по законността на изборите. Също така, ако влезем в детайли на процедурите, искам да Ви кажа, че само съдилищата са тези, които имат право да разпореждат отваряне на изборните книжа. Каквато и комисия да създадем, може да се получи ситуация, в която да изземем правомощия на друга власт, а нали, пак казвам, твърдим, че разделението на властите трябва да се спазва?! Благодаря

сме правили внушения, които пораждат съмнения в изборния процес. Ние не сме правили внушения. Ние се съмняваме в изборния процес, ние се съмняваме в машинното гласуване, и това не е тайна. А се съмняваме, защото на всички въпроси, които зададохме по време на предизборната кампания, не получихме нито един адекватен отговор. Не сме получили такъв и до момента. Това е и причината ние да подкрепим създаването на такава временна комисия, която за разлика от Правната комисия би могла да отдели повече време да се занимава с изборния процес. Нещо повече, ако бъде създадена такава временна комисия, имаме готовност да предложим и промени в Изборния кодекс, и ще го направим. Защо? Защото извън съмненията, които, пак повтарям, се породиха не от нашите въпроси, а от липсата на отговори, това породи голямото съмнение. Ако бяхме получили адекватен отговор на въпроса: какво дирят 200 машини на едно място, 300 на друго, откъде изникват всякакви машини, при положение че два месеца по рано се твърдеше, че няма достатъчно машини, машини, вероятно нямаше да можем да внушим това съмнение, както Вие твърдите. Но една такава временна комисия ще има достатъчно време да се занимава и и да отговори на тези въпроси. Не да обжалва изборите, не да обяви изборите за нелегитимни, но тя може да отговори на тези въпроси и ако преценим, че някъде няма отговор на някой въпрос, да предложим и съответното законодателно решение, което да даде отговор на този въпрос. Чу се обаче и още нещо много важно в изказванията на някои колеги. Тук се призна, че този изборен кодекс, който беше приет за една нощ на Велики четвъртък през април месец, или май, имал за цел да намали гласовете на ГЕРБ. За мен това не е аргумент за промяна на Изборния кодекс на която и да била партия да намалява гласовете. Изборният кодекс няма за цел да намалява гласовете на една партия и да увеличава гласовете на друга. Изборният кодекс има за цел да създаде условия за честно провеждане на изборите, в които хората да имат доверие. Имат ли доверие в изборния процес нашите избиратели? Не, нямат доверие, така, както ние нямаме доверие. Съжалявам! И това е, защото Вие, дори и днес, излизате на трибуната и казвате: „Ние намалихме гласовете на ГЕРБ!“ Ами аз да Ви попитам: Вашите гласове, които се сринаха, колеги от БСП, купени ли бяха гласовете, които не излязоха да гласуват за Вас, или бяха на хора, които просто са се притеснили да отидат до машините? Аз съм убеден, че това не са купените гласове. И няма кой да ми каже в момента колко са, защото тук говорите за недействителните бюлетини. Да, само че ние знаехме колко са недействителните бюлетини, а днес не знаем колко са хората, които не са отишли да гласуват. И никога няма да разберем, защото, ако твърдите, че хората са отишли с ентусиазъм да гласуват, но ние сме ги отказали, това означава, че сме отказали и Вашите хора, което няма как да е вярно. В България много хора останаха непредставени, въпреки че имаха желание да гласуват. И това не са купени гласове, не ги обиждайте. Тези хора не са нито купени, нито са манипулирани. Просто се притесняваха да отидат до машината. Да, в България има и такива хора, и те са част от демократичния процес, и те трябва да имат своето представителство в парламента, ако искате той да бъде представителен за цялата българска нация. Затова този парламент в момента не е представителен и Вие ще го усетите съвсем скоро, защото, когато един парламент не е събрал в себе си всички тенденции, всички хора – независимо от тяхното образование, независимо от техните възгледи: идеологически, политически, той става непредставителен. И това се усеща на улицата, не в парламента. Тук може да Ви е много удобно и спокойно, и да си мислите, че всичко сте си натаманили – четири партии сте направили коалиция, влезли сте в управлението, но съвсем скоро ще видите, че отвън има едни хора, които не са могли да гласуват и ще откажат да носят отговорност за работата на този парламент, защото не са участвали в неговото формиране и в неговото избиране. Затова комисията, но повтарям, по-важното е да оправим този батак, който Вие заедно забъркахте на Велики четвъртък и който има потенциал да разруши цялостно доверието в изборния процес. А без доверие изборите нямат смисъл и няма смисъл да стоим тук, ако никой не вярва, че ние сме излъчени по честен и демократичен път. Благодаря Ви. Благодаря. Ивайло Мирчев – за реплика. След това Виктория Василева – за реплика. Господин Биков, много впечатляваща реч за доверието в изборния процес, обаче всички ние помним едни депутати от ГЕРБ, които се разхождаха с едни чували с бюлетини в ЦИК. (Шум и реплики от И да Ви кажа сега защо Вие толкова искате да се върнат хартиените бюлетини: защото не можете да спечелите! Вие сте аналогови. (Шум и искате да върнем хартията, за да можете да имате някакъв шанс да вземете повече гласове. Като казвам аналогови – това не е обида, това е статут. Ако помните електронния подпис и Вашия човек в ЦИК – представителя на ГЕРБ, организира гласуването, за да може представителите на „Демократична България“ в страната, тъй като са си подали с електронен подпис документите, да бъдат отстранени. Ако помните, защото пак ми говорите за доверие в предизборния процес, Бойко Борисов говореше, че трима или четирима души от „Да, България“ контролират софтуера на машините. Помните ли го това?! Е, ако беше така?!

на софтуера. Но ние го нямахме, господин Биков, и по Ваше време. Ако помните, тогава от „Демократична България“ писахме писма, искахме да проверим самия код – тогава, когато управляваше ГЕРБ, и Вие не ни го предоставихте?! Имаме софтуерните специалисти, искахме да го направим, но той не беше предоставен. Той, за съжаление, и в момента не е наличен, за да може да бъде проверен. Това е единственият компонент от машинното гласуване, който може по някакъв начин да бъде одитиран. Това спокойно може да стане в Правната комисия. Благодаря. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Биков, казвате, че имате съмнение в машинното гласуване. Да разбирам ли, че се съмнявате в професионализма и дейността на фирма „Сиела Норма“, която, благодарение на мнозинството на ГЕРБ в Централната избирателна комисия, беше избрана да прави машинното гласуване в България. Пак Вашето мнозинство в ЦИК беше направило такива договори със „Сиела Норма“, че позволихме една частна фирма да изнудва държавата в буквалния смисъл на думата. Да разбирам, че се съмнявате във фирмата, която Вие сами назначихте да прави машинното гласуване в България?! Ако смятате, че има нормално мислещ човек, който да се върже на приказки как доверието в избирателната система се е сринало след април месец насам, просто ми покажете този човек. (Шум Доверието в избирателната система се срива с всяка изминала година, и то Вие, колеги от ГЕРБ, също имате доста значителен принос в цялата тази история. Нима всички проблеми с гласуванията с хартии и онези безобразни драскания по протоколи и бюлетини – смятате ли, че те бяха в полза на по-високо доверие в избирателната система?! Да Ви припомням ли, че по време на референдума – 2016 г., лично аз носих във Върховния административен съд протоколи, в които странно как избирателите по списък в София-област рязко намаляват с около стотина хиляди. Просто зачеркнато! Това ли изгражда доверие в избирателната система?! Сигурно машините си имат своите недостатъци, безспорно, но нека да направим – сега освен Правна комисия, ще имаме и Комисия по електронно управление. Нека Комисията по електронно управление да разгледа подробно дали ще е работата на „Информационно обслужване“ в начина на отчитане на изборите, дали ще е работата на „Сиела Норма“, дали ще е работата на други институции, които имат отношение към машинното гласуване, но едва ли това ще се случи с Временна комисия, в която просто ще установим факти, които вече са установени. Благодаря. Георги Гвоздейков – за трета реплика. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Биков, Вие вероятно сте прав, че има хора, които са се уплашили от машините, но пропуснахте един много важен факт – за хората, които не излязоха да гласуват, които са отвратени от политическата система, които са отвратени от свършеното през последните години от Вас. Това е много важен факт, който трябва да запомнят българите. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Мирчев, казахте, че сме против машините, защото не можем да спечелим. Ние можем да спечелим, Вие не можете, или не можете вече десетилетия да спечелите – нито с машини, нито с бюлетини. Проблемът не е нито в машините, нито в бюлетините. Аналогови хора ли сме? Да, аналогови хора сме. Да, в тази държава има и аналогови хора. И да, част от нашето представителство представляват тези аналогови хора, които са български граждани, които имат точно толкова права, колкото и дигиталните хора. Сори, това е демокрацията! демокрацията всички имат равни права по отношение на гласуването. Да наричате аналогови и цифрови някакви хора, изобщо не е демократично! Затова ние – да, защитаваме интересите на аналоговите хора в България! Приемете го! И се гордеем с това, защото ние защитаваме интереса на всички български граждани, независимо от тяхното образование, от техния етнос, религия и така нататък, а Вие защитавайте цифровите хора. Госпожо Василева, аз не съм споменал нито фирма, нито нищо. Казвам, че нямаме доверие в Изборния кодекс! Нямаме доверие в начина, по който се направи. Много добре помните как се направи прегази всякакви принципи на нормалност това, което се случи през пролетта. Резултатът от това е, че регистрирахме два рекорда по ниска избирателна активност. И тук за отвращението. Ами, ако са отвратени от нашето управление тези хора, които не са гласували, да бяха гласували за Вас! Защо не са гласували и за Вас? Помислете го! Да бяха гласували и за Радев тези хора. Те се били отвратили от нас, обаче не отишли да гласуват и за Вас?! Не, тези хора, една немалка част от тях, не отидоха, защото се притесняваха, че ще се изложат пред комшиите. От това се притесняваха. Ако не сте ги виждали тези аналогови хора, излезте и ги вижте, защото не всички хора в България стоят в интернет и програмират. Има и други хора, които се занимават с други неща. Техните политически основания са точно толкова валидни, колкото и Вашите. Благодаря, господин Биков. За изказване – Христо Гаджев. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Последните няколко пъти се опитах да взема реплика, но не ми се получи, затова минавам на изказване. В дебата чух няколко много интересни неща. Ако трябва да започна оттам, където свърши предното изказване – по тази логика, която беше изтъкната, то мнозинството на „Има такъв народ“ в Централната избирателна комисия организира последните два избора, като вторият им се получи особено добре, Защото, ако трябва да бъдем честни, ГЕРБ никога не е имал собствено мнозинство в ЦИК и това е пълна глупост. Никога не е имал мнозинство в ЦИК! Но по тази логика, която Вие току-що изтъкнахте, това е мнозинството на „Има такъв народ“, което организира последните избори. Впрочем имаше няколко много интересни неща и признания, че видиш ли, машините и вътрешният министър повлияли на резултата на изборите и били или минус на някоя партия?! Това е много интересно признание – как всъщност представител на изпълнителната власт наистина е участвал в изборния процес извън правомощията на Министерския съвет, много интересно признание! Трябва да се обърне внимание на това. А колкото до това как са повлияли, като гледам резултатите и на „Демократична България“, и на „Има такъв народ“, и на БСП, и на ГЕРБ, само ДПС и „Продължаваме Промяната“ са в позитив, тоест явно машините и вътрешният министър са повлияли не само на ГЕРБ, но и на по-голямата част от тази зала, пък да не говорим, че някои парламентарни групи дори останаха и под чертата. Извинявам се на колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ – те не бяха в миналите два парламента, така че няма как да правя аналогия с тях. Колкото до самото предложение, което колегите ни предлагат впрочем и аз го чета от компютър, само че компютърът ми е генерирал сканирана хартия от PDF файл, а не ми е генерирал собствена програма, която да ми направи различна файлова система – има разлика между машини и машини, между софтуер и софтуер, Говорейки за това, много е важно едната част от предложението – впрочем бъдещият председател на Комисията по вътрешна сигурност се е загрижил за разделението на властите, надявам се това негово загрижие да продължи да бъде и занапред така, но никой няма намерение да отваря или да оспорва резултата на изборите. Резултатът е такъв, какъвто е, но трябва да проверим дали всичко е минало както трябва, защото рано или късно в България ще дойдат следващи избори и ние трябва да сме подготвени всичко да мине наред, тоест грешките да бъдат идентифицирани и поправени. Точно това няма как да стане в доклад на ЦИК в Правната комисия. Ще ме прощавате, но Правната комисия да се занимава с първичния код или да ревизира софтуера, е малко, да не кажа смешна дума, но юристи да проверяват софтуер, ми е малко странно?! А и няма как само доклад на ЦИК да свърши тази работа, тъй като за разлика от предни избори, когато ЦИК изцяло контролираше изборния процес, сега вече не е така. Самите машини са одитирани от три институции, софтуерът е изготвен от три институции и ЦИК не е една от тях. Това са Държавната агенция за електронно управление, Българският институт за стандартизация и Българският институт по метрология. Това са впрочем поправките от онзи Изборен кодекс от Велики четвъртък към Разпети петък. Това са институции, които не са подчинени на ЦИК, и няма как ЦИК да отрази тяхната работа в свой доклад,

Това е по-правилното. Да не говорим, че наистина е важно да се види как е минал одитиращият процес, какви представители е имало там. Имаше съмнения, нека да се оборят тези съмнения и с документи. Да не се окаже, че е било обратното?! Не знам от какво се страхува залата, или по-скоро мнозинството в залата, от подобна комисия, защото, ако всичко е наред, нямате никакъв проблем това да се случи – дори и за един месец може да се случи. Вие за един месец ще решите енергийната криза с Временна комисия, нека да решим и проблемите на гласуването за един месец. Ако искате, даже правя и редакционно предложение, срокът от три месеца да бъде намален на един месец. Мисля, че за един месец можем да си свършим работата. Ако не искате да свършите работата, това вече е друг въпрос. Защото да не се окаже, че има някъде заровено куче и Вие не искате то да бъде намерено. Нали не Ви е страх?! Гласувайте за!